Квесторите, моля, поканете народните представители в залата – заседанието продължава. Има заявено изказване. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да направя изказвания по предложението на Светла Бъчварова и група народни представители, а именно – Комисията отхвърли § 1, а параграфи 2 и 3 ги прие. Параграф 1 гласи: „§ 1. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този Закон министърът на земеделието и храните, съответно кметовете на общини, извършват проверка на всички сключени през последните пет години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите, пасищата и ливадите в съответствие с действащото към момента на сключването им законодателство.” Това наше предложение беше направено и в миналия парламент. На първо четене то беше одобрено, а именно – ние изразявахме желанието на земеделските производители – животновъди, затова да се направи преразглеждане на сключените договори към тогавашното законодателство с фирми, които не отговарят на изискванията на законодателството. Не е тайна, че около 1 млн. дка пасища и към него момент на сключване на договори са отдадени на фирми, които нямат право да ползват тези пасища и мери, и това субсидиране, след като не отговарят на условията. Към момента ние приемаме един Закон, който като лустро, като визия изглежда много добре, изглежда, че мисли за животновъдите, но на практика не се получава така, защото всички пасища и мери до този момент са отдадени под наем. Много малко са останали, а този милион декари, ако бъде преразгледан и тези пасища и мери бъдат освободени от договорни отношения, ще може по този начин наистина земеделските производители – животновъди, които до този момент не ползват субсидия за пасища и мери, тъй като няма такива свободни, да могат да бъдат преразпределени и субсидията наистина да отива в хората, които пряко се занимават със земеделие, в частност с животновъдство. Аз се учудвам на нежеланието на Комисията, въпреки доводите, които изказахме, да приеме това предложение, въпреки че министърът на земеделието и храните вчера на Комисия пое ангажимент в частта си за държавните пасища и мери, след приемането на Закона и след средата на годината, да направи пълна проверка и анализ на договорите, сключени с държавните такива. Нашето желание и предложение беше в този Закон да включим и задължението кметовете да направят също ревизия на тези договори за общинските пасища и мери, за да можем в крайна сметка да изправим изкривяванията, които се получиха с отдаването на общинските пасища и мери. Затова горещо апелирам, животновъдите очакват тази промяна, наистина да преразгледаме и да одобрим нашето предложение, за да може наистина Законът, влизайки в силата си, да помогне точно на тези производители, а именно на животновъдите. Благодаря Ви. Няма. Други народни представители? Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Първо поставям на гласуване предложението на госпожа Светла Бъчварова и група народни представители в частта, в която то не е подкрепено от Комисията. Гласуваме.

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Прочитам т. 2, която Комисията не подкрепя: „В § 2 от Преходните и заключителни разпоредби – да се

консултация с Финални текстове – законодателните референти, стана ясно, че имаме практика, в която законопроект за изменение и допълнение на закон с конкретно наименование, може да се промени наименованието, така както се оказва настоящият случай с оглед отпадналата архаична форма, която е била в сила към 1991 г., когато е приет Законът. За да се случи това, трябва да гласуваме няколко решения. Тъй като Законопроектът е внесен с това наименование, трябва да го подкрепим и с архаичното наименование да го има като име при обнародването в „Държавен вестник”. Задължително обаче след това обособени в § 1, трябва да гласуваме текста на § 1 – в наименованието на Закона думата „ползуването” се заменя с „ползването”. „ползването”. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за подкрепа наименованието на закона, както той е по вносител. Гласуваме, приемаме го, за да може при обнародването да запишем § 1, където „ползуването” вече ще стане „ползването” и след това ще има Преходна и заключителна разпоредба навсякъде в текста на Закона каква трябва да бъде правилната дума дума с оглед вече действащите речници и правопис у нас. Поставям на гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Закона. Трябва да го имаме, защото така е внесен, след което, пак казвам, в § 1 веднага ще направим промяна. Гласуваме това предложение.

следната редакция: „§ 1. В наименованието на Закона думата „ползуването” се заменя с „ползването”.” Гласуваме.

няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Гласуваните от нас до момента параграфи с номера, преди този, от 1 до до 11 стават съответно параграфи с номера от 2 до 12 по доклада. наименованието на Раздела „Преходни и заключителни разпоредби”, нов § 13 със следното съдържание:

предходните стопански години, се внасят от ползвателите по банкова сметка за чужди средства на общината. Срокът за внасяне на сумите за стопанската 2014 – 2015 г. е до подаване на заявление за подпомагане по реда на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. (2) От влизането в сила на този закон: 1. сумите по ал. 1 се изплащат от общините на правоимащите лица по чл. 37в, ал. 3 в 10-годишен срок; 2.

параграфите с номера по доклада от 12 до 18, стават съответно 14 и 20. Финални текстове служебно ще преподредят коректно параграфите, за да не се объркаме при докладването им днес. Гласуваме § 14 по доклада на Комисията, който ще претърпи нова номерация. Гласували 91

КАРАЯНЧЕВА: Предложение от народния представител Цвета Караянчева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби, който става § 14: „§ 14.

Изказвания? Заповядайте, Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, предлагам текстът на § 17 да придобие първоначалната си редакция, както е формулиран от вносителя, а именно „Чл. 40а влиза в сила от 1 май 2015 г”. Сигурен съм, че това мое предложение ще бъде подкрепено от Вас поради следните съображения. Имах възможност да се запозная с дебатите по време на заседанията на Комисията по земеделие и храни, от които стана ясно, че в конкретния случай удължаването на срока за влизането в сила на разпоредбите на новия член 40а до 1 октомври 2015 г., е свързано преди всичко с положението на три-четири български компании публични дружества, които предлагат своите акции на регулирания пазар и в частност на Българската фондова борса. Очевидно щом в конкретния случай трябва да се съобразим с положението на тези компании, е налице ситуация, в която те вече са в нарушение на закона от месец май на миналата година, който изрично забранява притежаването на земеделски земи от такива компании, чиито акционери или собственици са установени в юрисдикция и с преференциален данъчен режим или така наречените офшорни компании. Поради това и с оглед на обстоятелството, че срокът до 1 май дава достатъчно време – това е повече от два месеца, тези компании да се пререгистрират, смятам, че че § 17 трябва да отпадне. Да не забравяме обаче, че щом тези компании са листвани на борсата, това показва, че същите имат административен капацитет да уредят положението си в двумесечния срок. Удължаването на срока за влизането в сила на санкционния механизъм по чл. 40а от този закон до 1 октомври ще е проява от страна на Народното събрание на недопустима толерантност спрямо вече противозаконно поведение на определени лица и фирми, които вече повече от 9 месеца продължават да не спазват закона, само защото до момента няма санкционен режим. Благодаря, госпожо Председател.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! На друго място и по същия повод ние правим предложението този срок да бъде 1 юни. Оттегляме това свое предложение и подкрепяме предложението на вносителя 1 май, както и изказването на колегите от ДПС. Ние ще гласуваме за този срок,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние не чухме мотиви защо срокът 1 май се заменя с 1 октомври. Не, не чухме мотиви! Какво стои зад това предложение? Лобистки интерес?

Освен това по начина, по който бихте гласували за абсолютно прецизната обосновка, която представи народният представител Венцислав Каймаканов,

Вземете думата и обосновете какъв интерес стои зад промяната в срока – замяната на 1 май с 1 октомври! Няма такава обосновка. Има мълчание. Там, където има мълчание, има задкулисен интерес. Вотът Ви ще бъде показателен! май – това е срокът по вносител, между първо и второ четене се намесват нечии интереси и се стига до редакция на текста. Това е дълбоко неприемливо и Ви моля да подкрепите предложението за отпадане на текста, така щото да се подкрепи предложението на вносителя срокът да бъде съгласно действащия закон – 1 май. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всъщност смятам, че не е необходимо да се политизира точно този текст. текст. Нормално е колегите от БСП да кажат, че 1 май е Международен ден на труда и затова им е по-подходящ този срок. Но, естествено, казвам в го кръга на шегата. Наистина не е необходимо да се политизира нещо, което наистина е разумно. Срокът е изключително дълъг – до месец октомври. Първи май е наистина разумен срок и ние от Патриотичния фронт ще подкрепим това предложение. Така че няма смисъл от излишни дебати, излишни разговори и най-малкото пък да търсим сега и отговор на „кой”. Реплики? Няма. За изказване – госпожа Цвета Караянчева. Няма абсолютно никакъв лобизъм в това. Просто е толеранс към българските фирми, за да могат да си приключат продажбите, които са в рамките на още няколко месеца. месеца. Става дума за розоварни, две-три български фирми са. Колегите от КРИБ бяха на заседанието на Комисията и помолиха за малко по-голяма отсрочка. Така че няма абсолютно никаква драма в този срок.

Благодаря, госпожо Председател. Наистина става въпрос за две-три български компании, които са листвани на борсата, но става въпрос за нещо по-важно – това, че те от миналата година, след приемането на Закона не са влезли в рамките на Закона и то по една-единствена причина – че Законът все още няма санкции. Затова предлагам да не се съобразим с това, а и в двата месеца, които предстоят, те имат време да се справят, защото те самите според мен имат достатъчно административен капацитет като такива компании. Благодаря. Втора реплика? Дуплика, госпожо Караянчева? Няма да ползвате. Други народни представители желаят ли да участват в дебата? Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. В пленарната зала постъпи предложение, което е идентично с предложението на вносителя, но различно от редакцията на Комисията – § 17 с номерацията по доклада да се чете „чл. 40а влиза в сила от 1 май 2015 г.”.

Уважаеми колеги, правя процедура за прегласуване на предложението на господин Каймаканов, тоест да подкрепим текста на вносителя на Законопроекта. В противен случай колегите, които биха гласували „против” или „въздържали се”, ще трябва да се съгласят, че зад вота им стоят нечисти частни интереси и този вот е продукт на първия ярък лобизъм в законодателството в рамките на Четиридесет и третото народно събрание. Няма логика да толерираме нарушение на действащия закон, да продължим с практиката законите да не се спазват, само защото в тях няма предвидени

по отношение промяната в наименованието, е гласувано с това допълнение, че то стана § 1. За да няма неяснота – по доклада пише, че то не се подкрепя, не го подлагам на гласуване, защото ние го приехме същото като редакция на § 1. С това на второ четене Законопроектът е гласуван.

Госпожо Председател, първо, правя процедурно предложение. Предлагам да бъдат допуснати в залата господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, и госпожа Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”. Гласуваме направеното предложение за допускане в залата.

се предлага изменение от вносителя в чл. 2. Има предложение от народния представител Михо Михов, което Комисията не подкрепя: Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност и опазване на обществения ред. (2) Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка.”

се основава на защитата на Конституцията на Република България. Насочена е към гарантиране на правата и свободите на гражданите, неутрализиране на престъпността, поддържане на обществения ред и законността в системата за национална сигурност.” Комисията не подкрепя предложението.

противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението. (2) Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка.”

Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, с което се предлага § 14 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

при направеното от нас предложение, а именно § 2 да отпадне. Това е преди всичко предложението и записът, в който отпада защитата на информацията и източниците за нейното придобиване. Смятаме, че това е абсолютно недопустимо. Няма как едно ведомство като Министерството на вътрешните работи да не си пази източниците на информация и да не е предвидило защита в това отношение. Това е първото съображение. записът, в който в т. 9 се говори в предложението за безусловно сътрудничество с Комисията за досиетата, така е по-известно в българското общество. Уважаеми колеги, ние стигнахме до абсолютни крайности. Обръщам се към господин Андреев за фаворизацията на този орган, избран от Народното събрание. Наистина в дейността на Министерството на вътрешните работи по-логично е да бъдат предвидени сътрудничества, взаимодействия с други държавни органи,

Вижте, колеги, отпадането на § 2, заличаването на т. 6 е политически обосновано, което реално постига следното – казваме на все още съществуващите сътрудници на полицията и на евентуално съгласилите се бъдещи, че ще им гарантираме утре да не си видят името в медиите, че работят за полицията.

че с гласуването на такъв параграф има реална опасност, включително и за ангажиране на бъдещите сътрудници на полицията. Това е основателен страх и не трябва да го пренебрегваме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Реплики? Заповядайте, уважаеми господин Попов.

Благодаря Ви, господин Иванов. Други реплики? Няма. Ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Заповядайте.

анализа за дейността на МВР през 2013 г., в който е посочено, че в областта на оперативно-издирвателната дейност към 31 декември 2013 г., за 2014 г. ги нямаме данните, на един служител на МВР се падат по 2,6 сътрудника.

Този текст изобщо не визира работата с информатори във Вътрешното министерство, бих искал да разсея тази спекулация. Става дума за законово задължение и на МВР сред ред други държавни органи да сътрудничи на така наречената „Комисия по досиетата”. Мисля, че е редно, поне такова е моето мнение, това да бъде обявено като принципно положение в Закона за МВР. Единствено това имаме предвид тук, не нещо друго. Не става дума за това, че определени оперативни служби трябва да работят с информатори, става дума единствено за това,

тази проблематика е уредена в специален Закон за защита на класифицираната информация, където са подредени грифовете за сигурност, начинът, по който се опазва, и отговорността, която се носи при изтичане на тази информация, така че не му е мястото тук. Защитени са сътрудниците по този начин. Има си закон.

искате да убедите някого по отношение на бъдещо изтичане на информация. Самият Вие дадохте пример в последните дни и не знам дали си взехте поука. Към господин министъра – все пак Вие говорите от името на вносител, но колегите бяха много ревниви – да се има предвид, че се внася от група народни представители, господин Министър.

Благодаря Ви, господин Председателю. Аз не разбрах какво искате да кажете, господин Янков. Отново повтарям, защитата на класифицираната информация, каквато представляват и сътрудниците на МВР, е регламентирана в специален закон. Там са уредени съответно, разбира се, и задълженията на длъжностните лица, които боравят с такава информация и е посочена отговорността при изтичането й. Иначе кой каква поука ще си вземе – ще броим пилците на пролет.

Казвам го от гледна точка на това, че е изписана правна норма, задължаваща МВР да спазва действащото в страната законодателство по отношение на дейността на една комисия, което, според нас, няма правно основание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители

Моля за прегласуване. Аз и колегите до мен не успяхме да гласуваме – въпреки желанието ни, системата отказа да ни регистрира. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Белемезов, което също не е подкрепено от Комисията.

Параграф 3. Предлага се изменение в чл. 6. Има предложение от народния представител Любомир Христов и група народни представители, което се подкрепя

4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации; 5. осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с

Обръщам внимание! В Комисията при обсъждане на второ четене обърнах специално внимание и не е поправено в самия доклад предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители да се чете: „т. 8 да стане т. 1”. Става въпрос за превантивна дейност, която да бъде записана като първа точка. След като ще се борим за ограничаване на престъпността, нека да изведем превенцията като водеща. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Имате ли реплики? Няма.

Резонно е нашето предложение да бъде подкрепено и да стане разместването, понеже има печатна грешка – пак ще си отбележа, не т. 9, а т. 8 и „превантивна дейност” да мине на първо място. Все пак този Законопроект е писан от народни представители, а не е писан от министъра и от Министерството на вътрешните работи. Това предложение кореспондира с Раздел VІІа, който следва

Вярвам, че и Министерството на вътрешните работи би трябвало да се съгласи с това наше заключение. Още повече тук колегите народни представители от други парламентарни групи тотално объркват текста на този член, така че нашето предложение трябва да бъде подкрепено. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Благодаря Ви, господин Председател. От името на Парламентарната група на Български демократичен център – ние ще подкрепим предложението на народния представител Мерджанов. Мисля, че то е издържано. Наистина, прекрасно е, когато едно престъпление бъде разкрито. Чудесно е, когато чрез способите на Наказателнопроцесуалния кодекс бъде доказано и то издържи в съда. Но няма нищо по-добро от това служителите на ведомството да се борят с недопускане на нарушения, с недопускане на престъпления и това е една от основните функции на Министерството. Това е текст, който считам, че по никакъв начин не поражда някакви колизии. Той е по-скоро, бих казал, информационен и аз тук виждам колеги, които дълги години са работили във ведомството – виждам колегата Нунев, колегата Христов, и съм убеден, че и те са на същото мнение, и Ви моля да подкрепите този текст. Благодаря Ви, уважаеми господин Хайтов. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

защото Агенцията е органът, осъществяващ пряк контрол във връзка с функционирането на националната система за защита на класифицираната информация съгласно Закона за ДАНС и съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Белемезов. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светослав Белемезов, което не е подкрепено от Комисията.

Има предложение от народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4: „§ 4.

Параграф 33 чл. 150. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители – § 35 да се заличи. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 35 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Параграф 7 предлага изменение в чл. 17, ал. 2 на действащия закон. Има предложение от народния представител Любомир Христов и група народни представители, което се подкрепя от Комисията. Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 7 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

ал. 8: „(8) Оценяването на съответствието на продуктите за пожарогасене се извършва в 14-дневен срок от датата на започване на производството.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

Осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 Чл. 17а. осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 се Чл. 17а. (1) Дейността по осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 се осъществява по реда на този закон и Закона за Националната система за спешни повиквания с единен 112. (2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез: 1. приемане, автоматично регистриране и обработване на всички повиквания за спешна помощ на номер 112; 112; 2. осигуряване на непрекъснат достъп до линия за връзка; 3. събиране на информация за вида, мястото, часа и основните данни за спешния случай;

спешните случаи; 5. получаване на обратна информация от съответните служби за спешно реагиране, по смисъла на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 6, съгласно доклада на Комисията.

6. информационно взаимодействие и задължение за информиране на структурите на МВР съобразно функциите им; 7. защита на информацията, източниците за нейното придобиване, документите и другите средства за работа с тях и на информационните носители; 8. възможност за интегриране в информационни фондове и между тях при отчитане спецификата на дейност; 9. защита на личните данни на гражданите при тяхното обработване.” Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, колеги! Предложението за създаване на нов чл. 18а е във връзка и с така приетия § 2 във връзка със сътрудничеството на МВР с Комисията за разкриване на документи за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, и във връзка с казаното от господин Атанасов за ограничаване на възможността за изтичане на тази информация, съобразно така предложеното

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, създаването на § 7а или нов чл. 18а е изключително важно и предвид, както се изрази колегата преди мен, актуалната обстановка,

Боравенето с тази информация действително не трябва да бъде оставено на задно място. Надявам се и председателят на Комисията по вътрешен ред и сигурност ще сподели тези наши виждания и ще подкрепи в залата гласуването на подобен текст, който действително

бъдете по-конкретен. Става въпрос за информация

хората, които коментират подобна тема. Аз се надявам в скоро време този проблем да бъде дискутиран и в Комисията, дори в пленарната зала. Именно поради тази причина аз призовавам колегите да подкрепят тази точка, тъй като именно в този текст на новопредложения член се регламентира тази информационна дейност на МВР. Аз лично съм изключително притеснен от данните, които бяха изнесени от прокуратурата, от министъра на вътрешните работи и от премиера.

Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Данните по ал. 1 се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт или решение на Комисията за защита на личните данни.” Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 9 по вносител, който става § 7 по доклада на Комисията.

господин Председател, уважаеми колеги! Член 28 касае предоставянето на данни от органите на МВР. С направеното от колегите

Знаете, че обичайна практика навсякъде е, когато имаме наличие на мълчалив отказ, той да може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Нека да не лишаваме българските граждани от тази възможност да обжалват така наречения „мълчалив отказ” отказ” от страна на органите на МВР за предоставяне на данни. Не е обосновано, не е мотивирано, нито в Комисията беше мотивирано предложението. Призовавам присъстващите в залата колеги народни представители да отхвърлят това предложение, защото

Благодаря Ви, господин Председател. Наложително е да се кажат три изречения. Абсолютно коректно е предложено да отпадне този текст, защото административното производство е уредено в Административнопроцесуалния кодекс. Там е ясно какво се прави от гражданите във всеки един случай, когато има мълчалив отказ. Така че този текст е излишен и затова е предложено да отпадне. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Реплики? Няма. Други изказвания?

Уважаеми господин Председател, господин Атанасов, колеги! Държа да отбележа: мисля, че не сте разбрали какво се прави с този текст – именно се отнема тази възможност да се обжалва мълчаливият отказ. Пак да прочета какво отпада: „За отказ се смята липсата на уведомление в предвидените в Закона срокове”. Тоест липсата на отказ вече не може да се смята за мълчалив отказ, тоест няма как да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс. По тази причина пак призовавам колегите да не се заблуждават с тези обяснения, че,

Въпросът е дали са успели да гласуват, а не дали са вникнали.

бива отменен, има огромно значение при тълкуването на разпоредбите и падането на възможността граждани да обжалват мълчалив отказ е ясно как ще бъде интерпретирана от органите на МВР. Мисля, че това е посегателство върху възможността на гражданите да бъдат информирани, върху откритостта и прозрачността на управлението и в дейността на службите. Фактът, че за това настояват го прокарват представители на Реформаторския блок, е повече от притеснително – абсолютно противоречие между всичко, за което сте се борили и сте обявявали за Ваша кауза. Нали искахте прозрачност и яснота, включително от органите на силовите ведомства, по въпроси, които засягат българските граждани? И мисля, че това не е случайно. Това показва начина, по който се правят промените, а именно – без да се чува различно мнение, да се ограничават гражданите от права, които са имали и от които са се ползвали, в рамките на действащия Закон за МВР. Аз мисля, че това е брутална поправка, която посяга на възможността и правото на гражданите да бъдат информирани за действията на различните органи на МВР. Не чух разумен аргумент нито от

Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Други с отрицателен вот?

„Раздел VIIа. Превантивна дейност Чл. 30а. (1) Превантивната дейност е дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и други правонарушения, която се осъществява чрез индивидуална и обща превенция. (2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез: 1. разработване и осъществяване на комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения; 2. извършване на действия спрямо лица, за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други противоправни действия, които застрашават обществения ред или правата и свободите на гражданите; 3. разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, замислили или подготвящи престъпления или други правонарушения, и вземане на мерки за разубеждаването им; 4. осъществяване на мероприятия за преустановяване на изпълнителното деяние, предотвратяване

Благодаря, господин Председател. По предложението на Комисията в точки 2 и 3 – всъщност няма разлика между двете предложения. Говоря за превантивната дейност. Освен това, не знам откога се преследва или се наказва „замисъл” като мисловен процес – „замисляли интересно. Много ми е интересно как мисловната дейност на всеки един правен субект, на всяка една личност може да бъде установена, с какви методи и как на практика това ще доведе до предотвратяването?

Мога да Ви обяснявам дълго.

Няма. Заповядайте за дуплика. Уважаеми колега Петров, има легална дефиниция на „умисъл” и „предумисъл”, а не на „замисъл”. Такава легална дефиниция в българското право, пък не знам изобщо и в някое право или правна система, да съществува. Има голяма разлика, уважаеми колега, и не могат да бъдат преследвани лица, заради техни помисли, които трябва да бъдат обективирани по някакъв начин, за да произведат определено правно действие и преследване от страна на държавата за този „замисъл”. Има голяма разлика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Попов. Други изказвания? Заповядайте, господин Миков.

заседанието се сменят.) Госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! Предлагам да отпадне, защото ще бъде много лош етикет за посоката, в която се движи нашето законодателство. Сигурно е имало периоди в историята на човечеството, в които замисълът е наказван, но след XIX век замисълът, замисълът, умисълът се наказва само при неговото обективиране, господин Петров. Само при неговото обективиране! И това е така, защото обективно е невъзможно да се установят индикации на мисленето външно. Те трябва да се обективират и това дава субективна възможност, включително на органите, които не са в наказателното производство, субективно да преценяват, че някой е замислил еди какво си. Трябва да има минимум обективизиране на намисленото и Ви предлагам без много дискусия да отпадне това „замислили”. Още повече, че в т. 2 са дадени всичките възможни хипотези на „обективиране на замисленото”, включително те дават възможност (за лица, за които имат достатъчно основания да се предположи) на органа и да действа. Няма нужда да вкарваме такова нещо, което в цял свят е абсурдно днес, в XXI век. Чудя се и как е попаднало и кой боледуващ „замисъл” е решил, че може да мине в Народното събрание такъв текст и такава концепция!

– в т. 2 е казано: „Спрямо лица, за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни и други противоправни действия, които застрашават обществения ред и правата на своите граждани”. В ІІІ курс се учи умисълът. Тези неща са ясни – че без обективизиране включително става въпрос за различните проявни форми на изпълнителното деяние. Има предварителна част, но трябва да има минимум обективизация. Някой може да си мисли цяла година, че ще обере „Отоман банк”, но ако не тръгне по някакъв начин да прави нещо, да обективизира, да се договаря (шум и реплики), да търси ключове за банката, това не е наказателно отговорно. Друг може да мисли нещо по повод жената на съседа. Но този помисъл сам по себе си не е основание нито за наказателна отговорност, нито за предприемане на такъв тип действия, наречени тук безобидно (шум и смях) „превантивна дейност”.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще си позволя да подкрепя изцяло изказаното от господин Миков и ще бъда благодарен, ако изразът

Това е превантивна дейност – разлика правите ли? Аз иначе ще Ви кажа от историята кога се е наказвал замисълът за престъпление. В царска Русия са наказвали за това, че някой се гневи да извърши престъпление – това е точният превод. Но тук Но тук ние не приемаме норма в Наказателния кодекс. Давате ли си сметка? Вижте какъв е текстът: „Ако службите получат информация, че някой замисля престъпление, трябва да вземат мерки, за да го предотвратят”.

МВР, службите за сигурност имат своя апарат и механизъм за получаване на информация за замисляни и подготвяни престъпления и трябва да вземат мерки да ги предотвратят. Няма да накажем никой за това, че нещо е замислял, защото не приемаме текст с промени в Наказателния кодекс. Малко помислете за какво говорим. Може би идвате от лекция по Наказателно право, и още сте там. Реплика? Господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Атанасов, дори и в царска Русия е трябвало да има обективизация на замисляното, като е казано „се гневи” – външно За да стигне информацията до органите какво мисли човек, той трябва да обективира – това е закана, да купи средство, да отиде да договаря с някого. Ако само замисля, нито може да носи наказателна отговорност, нито може да бъде основание по отношение на него да се извършват такива действия, защото мисленето е въпрос сугубо индивидуален. Това е процес, който се развива в главата на човека и ако не се манифестира, няма как. И затова се казва: обективиране. Неслучайно в т. 2 е казано: „да се предположи, че ще извършат престъпни...”. Тези дават достатъчно основание на органа, като предположи – замислял, незамислял, но основателно предположение трябва да има. Не може само замислянето да бъде повод за тази превантивна дейност дейност само по себе си, без то да е външно обективирано. Неслучайно в царска Русия казват: гневи, защото той с гнева си показва намерение. МИКОВ: Тук не става въпрос за умисъл. Тук става въпрос за намерение. Ама намерението не може да бъде повод за предприемане на някакви действия, включително и на полицейските органи, включително и безобидно наричани „превантивни”.

Господин Атанасов, да, казахте един пример за състав на престъпление „гневенето”. Умисълът се обективизира, разбира се, със съответните действия – прекият, евентуалният умисъл. Аз не искам да се впускам в дебрите на теорията на наказателното право.

са криминализирани – само там, където Законът е посочил. От друга страна, тук се говори за замисъл. Как ще се обективизира замисълът? Нека да не употребяваме термина, който касае обективизиране на умисъла, защото ние смесваме замисъла, ако някой споделя, говори, че ще отиде да подпали нещо. Разбира се, само това не е още престъпление, защото то не е и приготовление – няма ги вещите, ги е набавил, и други условия, за да извърши това престъпление. Ние говорим, ако само говори. Вижте как свършва текстът в тази превантивна дейност: „да бъде разубеден”. Да бъде разубеден, дори и да извърши приготовление, което в определени случаи е инкриминирано. Ние говорим за замисъл. Да не го намесваме с умисъла, да не го намесваме с приготовлението.

Трета реплика – господин Местан. Аз очаквам от ораторите да дадат отговор на въпроса: може ли да се подготвя престъпление, без то да е замислено? Защото едното понятие според мен поглъща другото, и по-общото е... Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, необективизираният замисъл няма как да се установи. Да, да, ще го обясните, предполагам. Струва ми се, че това е необяснимо дотолкова, доколкото още от Аристотел замисълът,

е територия на Бога – така казва Аристотел. И това – да преследваш замисъла, ако минимум не е изречен, го имаме в една култова книга на Оруел „1984”. Предлагам да не упорстваме излишно. Възможно е тази дума да остане в текста, но за да не създадем съмнения, че в парламента на европейска България, дори като превантивна дейност, ще се прицелваме в замисъла, в територията на мисълта на Бога, ще рече, дайте определение какво влагате в думата „замисъл” по смисъла на този Закон. Това минимум трябва да направите, ако държите думата да остане. Иначе, самото изричане на замисъла вече е обективиране и следва да бъде предмет на превантивната дейност. Няма ли го аспектът на изговарянето минимум – било под формата на гняв, или спокойно изказване на намерението за престъпление, няма място за такава дума. Тоест предлагам или да отпадне думата „замисъл” – правя алтернативно предложение, допълнително усилие да дадем определение за „замисъл” по смисъла на този Закон. Това единствено би оправдало присъствието на тази дума в тялото на Закона. Благодаря

да остане текстът. Знаете от наказателното право, че приготовлението е набавянето на средства и отстраняване на спънки, тоест фактически действия, които трябва да бъдат извършени. ЛБ.) Да Ви кажа какво означава „замисъл”, който е достигнал до органите на МВР, и те са предприели действия, за да не допуснат извършването на престъплението. Някой човек е решил да извърши престъпление и споделил това пред агент на Държавна сигурност. Ето това се има предвид. Той споделил пред сътрудник на службите за сигурност, те докладват и вземат мерки да се предотврати престъплението. Какво означава обективиране? Да, замислил го е и това е станало известно. Иначе, никой не може да навлезе в кожата на другия, без той да го сподели. Това имаме предвид, че е замислил. Отново Ви моля, тези, които имат базови познания по наказателно право, правете разлика между състав в Наказателния кодекс и между предложени действия за превантивна работа на МВР. Никой няма да бъде изправен на съд за това, че бил замислял. Много Ви моля, това е несериозно.

По повод на репликата беше, господин Миков. Вие взехте реплика и по повод на репликата няма как този, който ползва дуплика, да се обърне към тримата репликиращи колеги, без да ги индивидуализира поименно. (Реплика.)

с умствени заболявания, по-различно протича този процес, но като цяло мисленето е прехвърляне на електрически сигнали от една част на мозъка към друга. Много интересно ми е наистина как органите на МВР ще установят точно какви сигнали се прехвърлят, та да заловим умисъла, тоест замисъла за

Наистина призовавам вносителя най-малкото да дойде на тази трибуна и да обясни какво означава „замисъл” – да даде трактовка, защото и господин Атанасов не можа да я даде.

Самото понятие „подготвяш” поглъща в себе си всякакви други действия, които предхождат извършването на престъплението. Да не изпадаме в такива

Как му се установява мисълта? Първо, не е редно да водим диалог в залата. Второ, за мен е необяснимо как една мисъл може да бъде извадена от главата на човека, освен той да я изрече. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

не става въпрос за електрически сигнали в мозъка ми. Тук става въпрос, чета дословно: „Разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, замислили или...”.

„Извършване на действия спрямо лица, за които има достатъчно основание да се предположи...” изчерпва хипотезата на господин Атанасов, господин Иванов. Благодаря Ви. Колега Иванов, наистина няма как да се извади от главата на човек неговата мисъл. Вие казахте: освен ако той я изрече. Да, може да се извади и с негови конклудентни действия – с телодвижение, да напише своята мисъл. Давам пример. Ако някой реши да се подпише някъде, но само реши, без да извърши това действие, как ще бъде преследван той?

Трета реплика? Имате право на дуплика, господин Иванов.

Наистина темата става безпредметна за дискутиране. Единственото нещо е колегите народни представители да разберат смисъла на дискусията, която се проведе тук, и думичката „замислили” да отпадне от текста. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прекратяване на дебата, като го обосновавам с това, че отдавна и тези народни представители, които не сме пеналисти и не практикуваме тази материя, се ориентирахме както в смисъла на предложението на вносителите, така и в тезата, която опонентите представят. Моля за прекратяване на дебата.

ал. 2, т. 3 да отпадне текстът „замислили или” и редакцията на стане: „разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, подготвящи престъпления или други правонарушения и взимане на мерки за разубеждаването им”. Гласуваме отпадане на текста „замислили или”.

ясно заявявам: предложението за отпадане на текста „замислили или”. Това гласуваме в момента.

Обявила съм гласуване, късно поискахте....

Да. Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. Моля, гласувайте предложението на Комисията.

провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на националната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на изпълнението им; 2. определя стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР и отговаря за изпълнението им;

финансовите и материалните ресурси, включително и предоставените на МВР имоти и вещи – държавна собственост; 7. управлява човешките ресурси и създава, и закрива звена, извън тези, създадени със Закона;

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, уважаеми колеги! Не бива при дебатите да пропускаме предложението на господин Атанасов, става въпрос за министъра на вътрешните работи: Първо то е неясно. Какво означава „получава информация за исканите и използваните”? На какъв етап? Кога? При започване на техническите мероприятия или след това получава анализите от проведените СРС-та? Така че, уважаеми колеги, обръщам Ви внимание на това предложение, което след малко ще гласуваме. Нека да съхраним и запазим действащата практика със сегашния закон професионалното ръководство да има възможност да си свърши работата, без да има политически натиск, без да има смесване на политическо ръководство с дейността на професионалното ръководство. Благодаря Ви. Уважаеми господин Янков, уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Най-напред трябва да изясним нещо, което е изключително важно. Няма професионално ръководство и политическо ръководство – ръководството на Министерството на вътрешните работи е единно и то е в лицето на министъра, всички останали са служители в политическия кабинет и служители в Министерството. Така че министърът носи цялата отговорност, той е отговорен пред всички български граждани за това, което се случва, респективно за това, което не се случва в Министерството. Смятам, че предложеният от Комисията текст е доста ясен – министърът носи своята отговорност, той е политическото лице, което трябва да я носи. Много Ви моля, не говорете за две ръководства в Министерството, няма двувластие. Министерството е единно и ръководителят е един – това е министърът.

Вие току-що вменихте цялата отговорност на министъра на вътрешните работи за всичко, което се случва в МВР. Политическото ръководството, политическата фигура в Министерството е тази фигура, която отговаря за политиките, за задачите, които се поставят на професионалния състав, на професионалното ръководство. Затова има и функция „главен секретар”, затова има директори на главни дирекции. Така че нека да правим разлика. Ако и занапред залагаме случаи, в които някой да излезе от телевизионния екран и да говори за СРС-та,

Уважаеми дами и господа, освен че съм направил конкретно предложение, искам да кажа по целия текст – това са правомощията на министъра. Уважаеми колеги отляво, съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България, забележете, от Конституцията, а не от някой закон – Министерският съвет е органът, който отговаря за осигуряването на обществения ред и сигурността в страната. Оттам произтичат тези правомощия и министърът е този орган, който носи цялата отговорност за сигурността и обществения ред в страната. Оттам нататък начинът на организация на неговата работа е нещо, което е разписано в Закона, в подзаконовите актове и така нататък. Не може, след като той носи цялата отговорност по Конституция за опазването на обществения ред и сигурността в страната, да няма информация за един от методите, който неговите подчинени използват. Затова става дума. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги! Господин Атанасов, явно Вие сте този защитник на минали процедури и начин на работа, в който – преди няколко дни имаме на втора инстанция осъдителна присъда, именно защото министърът на вътрешните работи, там случаят даже е по-тежък, си е позволил да не изпълни разпоредба на съда. В случая Вие предлагате министърът на вътрешните работи да има информация за използването на специални разузнавателни средства и поставяте в хипотеза министърът на вътрешните работи да използва тази информация не съобразно законните норми, но това е Ваше виждане. Най-вероятно мнозинството ще го подкрепи и господин министърът ще носи и тази отговорност – да има информацията по различните разработки за използването на специални разузнавателни средства. Благодаря Ви. Съжалявам, че трябва да коментирам тук норми на Конституцията, но явно това се налага. Ще повторя отново, че цялата отговорност за опазването на обществения ред и сигурността в страната се носи от Министерския съвет. Органът, който ръководи тази функция, е министърът на вътрешните работи. Някакво фактическо разделение на професионално, политическо и така нататък ръководство е нещо временно, което ще го има в един момент, в друг момент няма да го има. Ръководството трябва да е единно – не може лявата ръка да прави едно, дясната друго. Това е недопустимо. Отделно от това искам да Ви кажа и нещо друго. България е парламентарна република, върховният орган на държавна власт в България е Народното събрание. Народното събрание има право да получава информация за всички събития, които се случват в държавата, свързани с управлението. Питам аз: кого ще питам за неправомерно използване на СРС, ако министърът не е информиран за този инструмент, който се използва от неговите подчинени? Благодаря

Уважаема госпожо Председател, господин Министър! Вземам думата, за да направя едно предложение за много кратко редакционно изменение на т. 1 на чл. 33. Уважаеми дами и господа, във времето на предишната конфронтация – световна, България имаше добре изградена система за гражданска защита. След това тя премина към Министерството на бедствията и авариите, след това бедствията и авариите преминаха към Министерството на вътрешните работи, след това те преминаха като обезличено подзвено на Пожарната. Последният ръководител от тази система доскоро беше заместник-завеждащ на отдел в Пожарната, сега вече няма. Затова министърът на околната среда и водите се занимава с бедствията, министърът на регионалното развитие със свлачищата, а по другите закони това е вменено на Министерството на вътрешните работи и главната координираща функция за дейността на местните власти и на другите компетентни органи по закон е дадено на министъра на вътрешните работи. Затова, за да компенсираме в много малка степен този дефицит на организация на дейността в България при бедствия и аварии, аз предлагам в тази точка първа – след думата „населението”, да се запише „в това число при бедствия и аварии” и да продължи „чрез разработване на политики, планове на действие и контрол на изпълнението им”. Няма друг при тази организация на нещата в България, който да бъде еднолично отговарящ за защита на населението, защото може да има не само пожари, не дай Боже, да не ги изреждам – последствия при ядрени аварии, други и други неща. Затова предлагам, господин Председател, да запишем, за да е ясно: „в това число при бедствия и аварии”.

Има много беди, господин Цветанов, от които трябва да се брани народът, но включително и това казвам.

министърът да получава информация за исканите и използваните от структурите на МВР специални разузнавателни средства. Уважаеми колеги, през 2013 г. беше създадено Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Това бюро е натоварено със задължението освен проверка по контрола по разрешаването, прилагането, унищожаването на специални разузнавателни средства да предоставя, да внася доклад пред Народното събрание за използваните, прилаганите и унищожаването на специалните разузнавателни средства. Тази информация е публична

натоварили един орган – той си върши работата, ще представи предполагам доклада, ще има публична информация за обществото, а в същото време министърът на вътрешните работи няма да има възможност министърът, който ръководи Министерството, който носи политическата отговорност за дейността на това Министерство – да получава информация, забележете, за исканите и използваните от Министерството на вътрешните работи специални разузнавателни средства, но в същото време ще носи политическата отговорност. Тук се чуха доводи – ама той е професионалното ръководство, то трябвало да се гласува. Ами ако не се гласува?

или няма такива? Законни ли са, не са ли законни? Тук беше казан един довод – ама съдът е разрешил. Да, но ако съдът е разрешил, уважаеми колеги, по отношение на текст, който не предвижда използване на специални разузнавателни средства, кой ще контролира това, кой ще упражнява този контрол? Или ако съдът е разрешил за текст, който е отменен, да речем? някой трябва да носи политическата отговорност, че тези специални разузнавателни средства в някои случаи ще се прилагат – хайде, те се прилагат в една друга агенция – а в други случаи

Кой осъществява административното ръководство на структурите и кой носи политическата отговорност? Разбира се, че министърът, наред с професионалното ръководство надолу по веригата.

получаване на информация, а не за резултатите от прилагането на специални разузнавателни средства. Благодаря Ви. Поставям на гласуване предложението на господин Божинов – в чл. 33 по § 10 от доклада, т. 1

Параграф 8 – предлага се изменение в чл. 25. Има предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители: „Параграф 18 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението.

1. В ал. 1 след съкращението „МВР” се добавя „и административен секретар на МВР”. 2. Създава се ал. 4: „(4) Политическият кабинет се създава и функционира съгласно Закона за администрацията.” Изказвания? Няма. Поставям на гласуване предложението на господин Мерджанов и група народни представители за отпадане на § 13 по вносител. Комисията не подкрепя това предложение.

За административен секретар на МВР може да бъде назначен държавен служител, който е изпълнявал ръководна длъжност в МВР не по-малко от 5 години. (3) Административният секретар на МВР се назначава от министъра на вътрешните работи чрез подбор, основан на професионални качества. Чл. 34б. (1) Административният секретар на МВР подпомага министъра на вътрешните работи при изпълнение на неговите функции като планира, организира и контролира: 1. 1. спомагателните дейности в МВР; 2. разработването и прилагането на мерки за недопускане на конфликт на интереси и условия за корупция; 3. взаимодействието с други държавни органи, неправителствени организации и синдикати. синдикати. (2) Административният секретар изпълнява и други функции, възложени му със заповед на министъра на вътрешните работи. (3) В изпълнение на функциите си административният секретар (3) В изпълнение на функциите си административният секретар издава заповеди. (4) За изпълнение на функциите си административният секретар има право да получава информация от всички структури на МВР. Чл. 34в. Правоотношенията с административния секретар се прекратяват от министъра на вътрешните работи при условията и по реда на Закона за държавния служител.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагането на подобна структура в Министерството на вътрешните работи е най-малкото необяснима, защото и към този момент правомощията, посочени в текста, се изпълняват от съответните зам.-министри и от главния секретар, на който съответният министър е делегирал правомощието. Не ми е ясно защо се прави това нещо, при положение че досега в структурата на МВР подобна функция не е съществувала. При нас възниква резонният въпрос това да не е своего рода партиен секретар в структурите на МВР?! Наистина, обяснете ни защо се прави

Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Поставям на гласуване предложението на господин Божинов

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще бъда съвсем кратък. Знаете, че в различните администрации съществува фигурата на главния секретар. Той обаче в тези администрации осъществява малко по-различни функции от тези, които осъществява главният секретар в Министерството на вътрешните работи. Идеята е да бъде създадена такава фигура на административния секретар в МВР, която да има правомощия по отношение на администрацията и да осъществява някои типично административни дейности. Това предложение е свързано с едни по-нататъшни текстове, които ще въведат една нова категория служители в Министерството на вътрешните работи, а именно държавни служители със статут по Закона за държавния служител. Ако това разяснение Ви е достатъчно, надявам се да съм бил достатъчно ясен. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин заместник-министър. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на народния представител Иван Иванов за отпадане на § 12

в чл. 266. Предложение на народния представител Петър Славов, което не е подкрепено от Комисията. Предложение на народния представител Любомир Христов и група народни представители,

секретар: 1. планира, организира и контролира основните дейности на МВР и отговаря за изпълнението им; 2. организира и контролира взаимодействието между основните структури на МВР при извършване на основните дейности; дейности; 3. осъществява взаимодействие с други държавни органи и организации, както и със съответните структури с полицейски правомощия на други държави и с международни органи и организации при изпълнение на основните дейности; 4. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си. (3) Главният секретар на МВР се назначава с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет. (4) Министерския съвет. (4) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР може да се подпомага от заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи и изпълнява функции, възложени му със заповед на главния секретар, след съгласуване с министъра на вътрешните работи. При изпълнение на своите функции заместник главният секретар издава заповеди. Заместник главният секретар на МВР е държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1. За главен секретар и заместник главен секретар на МВР могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба по този закон и притежават не по-малко от 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне половината на ръководна длъжност. (6) Правомощията на главния секретар се прекратяват: 1. по негово искане; 2. при навършване на 60-годишна възраст; 3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; 4. при несъвместимост с изискванията на ал. 5; 5. ал. 5; 5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на министерството;

от изискването за въвеждането на стаж на ръководна длъжност като професионален опит в системата на МВР. Аргументите за това са базирани на различни срещи, които инициирахме професионалисти от системата, от структурата на МВР, а също така и със синдикални организации. Те изразиха скептицизъм по отношение на общия Законопроект относно възможността за кариерно развитие на служителите в МВР. От тази гледна точка ние предлагаме да отпадне думата „старша”, като със задължителното посочване на изискването за 5 и повече години главният секретар и заместник-главният секретар на МВР да са заемали старша ръководна длъжност смятаме, че се ограничава възможността на значителна част от ръководните служители в професионалните структури на Министерството на вътрешните работи да заемат тези позиции. Смятаме, че се нарушава принципът за прилагане на мотивационни механизми за кариерно развитие при наличие на отлична оценка за професионална дейност. Поради тази причина изразявам благодарност на Комисията, че по време на разискванията гласувахме „за” въпросното предложение да отпадне. Благодаря Ви.

за да стане по-ясен текстът. Изчитам последната част от алинеята: „...постъпване на държавна служба по този закон и притежават не по-малко от 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред,

Реплики? Няма. Изказване. Заповядайте. Благодаря. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Предстои да гласуваме един от много важните текстове в Закона, които поправят един от големите недъзи в настоящия Закон, приет през мандата на кабинета Орешарски. Предстои да се върне на президента едно правомощие, което традиционно беше негово – а именно, с указ да назначава главния секретар на МВР. Това, както си спомняте, от ляво и с помощта на ДПС беше дадено като възможност другиму

Другото нещо, което ще гледам с голямо внимание как ще гласуват, е за по-високите изисквания за професионален стаж и години на ръководна позиция в рамките на службите за сигурност, което също се въвежда. Както чухте предложението на господин Атанасов

Назначаването на главния секретар на МВР с участието на президента е формула, като юридическа конструкция, отразяваща времето, когато главният секретар по презумпция и съгласно разпоредбите на тогава действащия Закон за МВР трябваше да е с войнско звание „генерал-майор”.

Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Има предложение от народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители за отпадане на този параграф по вносител. Комисията не го подкрепя. Гласуваме предложението на народни представители, неподкрепено от Комисията.

след „изискването за 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или службите за обществен ред” – „от които поне 5 години на ръководна длъжност”. Гласуваме това предложение.

5. административните дирекции; 6. Академията на МВР; 7. Медицинският институт на МВР; 8. научноизследователските и научно-приложните институти. (2) Главните дирекции, областните дирекции, дирекция „Миграция”, дирекция „Международни проекти”, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности”, дирекция „Специална куриерска служба”, Академията на МВР и Медицинският институт са юридически лица”. 2. Алинея 5 се отменя.” Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Комисията за редакцията на § 16 по вносител, който става § 14 в доклада. Гласуваме § 14 от доклада на Комисията.

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”; 3. Главна дирекция „Гранична полиция”; 4. Главна дирекция „Жандармерия”; 5. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.” Комисията не подкрепя предложението.

Главните дирекции на МВР са: 1. Главна дирекция „Национална полиция”; 2. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”; 3. Главна дирекция „Гранична полиция”; 4. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.” Преди изказванията искате процедура? Слушаме Ви.